uvjeti. **Bebić, Luka (HDZ)** Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju ugovora između Republike Hrvatske i Republike Austrije o dopuni Europske konvencije o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima dopunjene dodatnim protokolom Europskoj konvenciji o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima i o olakšanju njene primjene, hitni je postupak bio, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 177 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvažena Marina Dujmović Vuković, državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa. Izvolite. **Dujmović Vuković, Marina** Hvala gospodine predsjedavajući. Gospođe i gospodo. Zakonom o potvrđivanju ugovora između Republike Hrvatske i Republike Austrije o dopuni Europske konvencije o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima dopunjene dodatnim Protokolom Europske konvencije o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima i o olakšanju njene primjene, ratificira se navedeni ugovor. Republika Hrvatska i Republika Austrija stranke su Europske konvencije o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima iz '59. i dodatnog protokola iz '78. godine. Konvencija propisuje da ugovorne stranke mogu između sebe sklapati sporazume o uzajamnoj pomoći u kaznenim stvarima u cilju dopunjavanja njenih odredaba ili olakšavanja primjene u njoj sadržanih načela.

koje je dogovoreno ispraviti u postupku predviđenom člankom 79. Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora. Razmjenom nota Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske i note veleposlanstva Republike Austrije nakon duže prepiske diplomatskim putem postignut je dogovor o ispravku u tekstu ugovora kako je potpisan u izvorniku na hrvatskom i njemačkom jeziku, pri čemu je ispravljeni tekst definiciju zamijenio raniji pogrešan tekst. Slijedom postignutog dogovora u Zakonu o potvrđivanju objavljuje se ispravljeni tekst ugovora na hrvatskom jeziku. Stranka je ugovora nadopuna odredbi konvencije i olakšanje njezine primjene radi pojednostavljenja i ubrzanja postupka pružanja pravne pomoći kaznenim stvarima i rješavanja takvih predmeta kojih između dviju država ima znatan broj, a sastoji se u uvođenju šireg opsega pružanja pravne pomoći kroz neposrednu komunikaciju između sudova Republike Hrvatske i Republike Austrije, komunikaciju na vlastitom jeziku bez potrebe prevođenja, neposrednu dostavu putem pošte, kao i neke druge olakšice. Potvrđivanje ovog ugovora neće zahtijevati donošenje novih niti izmjenu ili dopunu postojećih zakona. Potvrđivanjem ovog ugovora Republika Hrvatska će unaprijediti suradnju sa Republikom Austrijom u području pružanja međunarodne pravne pomoći u kaznenim stvarima, što je posebno važno u zajedničkoj borbi protiv terorizma i organiziranog kriminala. Hvala. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Koliko vidim ne. Prelazimo na raspravu. Otvaram raspravu. I imamo jednu prijavu pojedinačne rasprave. Uvažena zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Nema je. Gubi pravo na raspravu po ovoj točki. Zaključujem raspravu i glasovat ćemo kada se steknu za to uvjeti. **Bebić,